Vladimir (HDZ)** I idemo na: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, drugo čitanje P.Z.E. br. 571 Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, gospodarstvo, razvoj i obnovu i europske integracije. Primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Državna tajnica Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Tajana Kesić-Šapić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Kesić-Šapić, Tajana** Hvala lijepa predsjedniče. Poštovane dame i gospodo zastupnici. Malo gospodarstvo kao zbirni pojam obuhvaća obrte, zadruge, mala i srednja trgovačka društva te druge oblike privatne, Ono je jedan od najvažnijih pokretača ukupnog gospodarskog razvoja. Potiče privatna vlasništva i poduzetničke sposobnosti. Prilagodljivo je promjenama na tržištu. Generira zapošljavanje. Pomaže diverzifikaciji gospodarskih aktivnosti i znatno pridonosi povećanju proizvodnje i izvoza te tako čini najdinamičniji dio gospodarskog sustava Republike Hrvatske. Subjekti malog gospodarstva čine čak 99% ukupnog broja gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj. To je isto kao i u Europskoj uniji, a istovremeno u njima je zaposleno 56% ukupnog broja zaposlenih u hrvatskom gospodarstvu te čine bitan udio u bruto domaćem proizvodu. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva donesen je 2002. godine i njime je stvorena pravna osnova za poduzimanje mjera gospodarske politike usmjerenih ka dinamičnom razvoju cjelokupnog gospodarstva, a posebno mjera prilagođenih definiranim gospodarskim subjektima malog gospodarstva. Izmjenom Zakona o računovodstvu, a isto tako i neobaveznih smjernica došlo je do neusklađenosti definicija veličina gospodarskih subjekata u Hrvatskoj. Nacionalnim programom za pridruživanje Europskoj uniji za 2006. godinu Republika Hrvatska je preuzela obvezu usklađivanja propisa nacionalnog zakonodavstva zakonodavstva s Acqui Communitaire koja će biti većim dijelom ispunjena usvajanjem ovog zakona. Cilj ovog zakona je pojednostaviti okruženje za malo gospodarstvo korištenje zajedničke definicije u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Poboljšati statističko izvještavanje izbjegavanjem višestrukih statističkih definicija, uspostavljanje boljeg sustava upravljanja poticajnim mjerama namijenjenih malom gospodarstvu kako bi se postigla veća uspješnost i djelotvornost razvojnih smjernica Vlade. S obzirom na velik broj programa potpora malom gospodarstvu koji se provode u Republici Hrvatskoj. Usklađena i detaljna definicija ima za cilj osigurati veću pravnu sigurnost te uvažiti gospodarsku stvarnost što će dovesti do pojednostavljenja i ubrzanja administrativnih postupaka u slučajevima kada je podjela na mikro male i srednje gospodarske subjekte neophodna. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva uređuje se slijedeće. Definicijski obuhvat malog gospodarstva radi preciznog utvrđivanja ciljne skupine subjekata malog gospodarstva kojima su namijenjene poticajne mjere u skladu sa Zakonom o računovodstvu i preporukama Europske unije, kriteriji za razlikovanje mikro malih i srednjih subjekata malog gospodarstva, posebne poticajne mjere za stručnu izobrazbu, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radnika odnosno primjenu načela cjeloživotnog učenja, propisuje se obvezna primjena propisa o državnim potporama prilikom dodjele potpora, pojašnjava se raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, povećava se broj nositelja provedbe programa razvoja malog gospodarstva čime se utvrđuje širi institucionalni okvir za provedbu i kontrolu poticajnih mjera, a time i ostvarenje postavljenih ciljeva. A isto tako usklađuje se zakonska terminologija sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu Središnjih tijela državne uprave. Moram reći da je ovo prvi zakon u Republici Hrvatskoj na kojem je napravljena procjena učinaka zakona na gospodarstvo gdje smo prilikom donošenja zakona, pripreme donošenja izmjene ovog zakona mjerili utjecaj različitih definicija za malo gospodarstvo i stavili smo u omjer stavili smo u omjer europsku definiciju, definiciju iz Zakona o računovodstvu i definiciju Zakona o poticanju malog gospodarstva. Dame i gospodo, donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva stvorit će se pretpostavke za poboljšanje transparentnosti i pristupačnosti mjera poticaja

Hvala. Odbori? Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu, predsjednik odbora poštovani zastupnik Drago Pukleš. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodo predstavnici predlagatelja, poštovani zastupnici. Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora na 58. sjednici održanoj 17. svibnja 2007. razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva kojeg je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 26. travnja 2007. Odbor je u smislu članka 67. Poslovnika Hrvatskog sabora o navedenom konačnom prijedlogu zakona raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela. Odboru su dostavljene primjedbe Hrvatske gospodarske komore i to na članak 2. ovoga prijedloga u smislu da navedeni članak nije nomotehnički dobro stipuliran u smislu nepreciznosti koji od kriterija mora biti ispunjen za razvrstavanje gospodarskih subjekata u mikro i makro subjekte. Na članak 10. i to u smislu postavljanja pitanja svrsishodnosti prijedloga po kojem 4 predstavnika Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva trebaju biti članovi Upravnog odbora HAMAG-a uključujući i prijedlog za smanjenje samog broja članova upravnog odbora, te prijedlog da predstavnik HBOR-a bude član Upravnog odbora HAMAG-a. Predstavnica Hrvatske obrtničke komore podržala je prijedlog Hrvatske gospodarske komore i to posebno onaj dio koji se odnosi na smanjenje broja članova Upravnog odbora HAMAG-a, te uvrštenje predstavnika HBOR-a u Upravni odbor HAMAG-a. Ujedno je izrazila stajalište po kojem je upitno treba li za mikro subjekte malog gospodarstva postojati bilo koji dodatni kriterij izuzev broja zaposlenih. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja izvijestio je članove odbora da je osnovni cilj ovog zakona usklađivanje zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva sa Zakonom o računovodstvu i propisima Europske unije. Na gore navedene primjedbe Hrvatske gospodarske komore i prijedloga Hrvatske obrtničke komore predstavnik predlagatelja odredio se na način da je ostao kod stipulacije članka 2. kako je to ovim prijedlogom i uređeno, a što se tiče primjedbe koja se odnosi na predstavnika HBOR-a u Upravnom odboru HAMAG-a istu je otklonio uz obrazloženje da HBOR daje kredit, a HAMAG izdaje jamstvo tražitelju kredita, pa bi u slučaju prihvaćanja primjedbe Hrvatske gospodarske komore moglo doći do sukoba interesa. U raspravi koja je uslijedila članovi odbora su izrazili različita stajališta o gore navedenim primjedbama tako da se većina priklonila stajalištu predlagatelja, a manji dio članova odbora primjedbama Hrvatske gospodarske komore. Na odboru je također ukazano da Europska unija mijenja kriterije utvrđivanja mikro, makro i srednjih subjekata malog gospodarstva i da se navedenom trebamo prilagođavati. Nakon provedene rasprave odbor je sa 6 glasova za, 1 glasom uzdržanim odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva. Hvala. Odbor za europske integracije. Otvaram raspravu. Klub IDS-a poštovani zastupnik Valter Drandić. Izvolite.

To je više od 50% zaposlenih u Hrvatskoj i to pokazuje kolika je snaga malog i srednjeg poduzetništva danas u Hrvatskoj. U isto vrijeme imamo nažalost oko 300 tisuća nezaposlenih ljudi. Stopa registrirane nezaposlenosti iznosi preko 16% i nažalost činjenica je da su jako velike razlike ako vršimo usporedbu nezaposlenosti po županijama. Od 7% nezaposlenih u Istarskoj županiji do 30,6% nezaposlenih u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Stopu nezaposlenosti veću od 20% danas ima više od pola županija, 11 županija, Požeško-slavonska, Splitsko-dalmatinska, Ličko-senjska, Šibensko-kninska, Bjelovarsko-bilogorska, Osječko-baranjska, Karlovačka, Brodsko-posavska, Sisačko-moslavačka, Virovitičko-podravska i već spomenuta Vukovarsko-srijemska. Očigledno je da je danas nezaposlenost stvarno realno najveći problem u Hrvatskoj, iako ih imamo više. I koliko god svi mi želimo bolji standard zdravstva, školstva, socijalne skrbi, kulture, sporta, umirovljenika i svih drugih sigurno je da je to nemoguće bez jakog gospodarskog razvoja, vez većeg zapošljavanja. Nova radna mjesta realno može otvoriti samo poduzetnik. A za stvarne pomake u razvitku poduzetništva, u razvitku gospodarstva potrebno je stalno poticanje ali na svim razinama, na državnoj, regionalnoj i na lokalnoj. Poticanje razvoja poduzetništva mora biti plansko, mora biti kontinuirano i ne smije biti kako često vidim ad hoc kako to ponekad odgovara trenutnim političkim interesima. Moramo što je više moguće isključiti politiku iz tih procesa, iako se jasno ne može ona do kraja isključiti. A moram reći vrlo jasno da je ponekad i potrebna. Jer i politika itekako može pomoći u pozitivnom smislu da razvoj poduzetništva, razvoj gospodarstva bude brži, bude jači, bude kvalitetniji. I vrijeme je po nama iz IDS-a da Hrvatska konačno napravi jedan svoj pravi, nacionalni razvojni plan. I tu ne trebamo otkrivati toplu vodu. Imamo mnogo primjera u svijetu. Često se pozivamo na najpoznatiji primjer, na primjer Irske, iako ima i drugih pa i boljih. Pa je možda i vrijeme da taj i neke druge pozitivne primjere i praktično primijenimo, ali na svim razinama. NDP, National Development Plan, Nacionalni razvojni plan je oznaka koju recimo u Irskoj kad idete po gradovima po po industrijskim zonama, po prometnicama najčešće vidite. Gotovo svi razvojni projekti nose tu oznaku i tu postoji potpuni koncenzus svih politika. Vlasti i vlade se mijenjaju, ali NDP, Nacionalni razvojni plan, program, ostaje. I nema odstupanja. Očigledno je je to bitan ključ uspjeha. Bitan ključ uspjeha je sigurnost poduzetnika da se uvjeti poslovanja, da se poticaji neće stalno mijenjati i da projekt koji je započet da će moći biti završen po istim uvjetima ili boljim po kojima je i započet. I to je ono što često mnogi poduzetnici u Hrvatskoj kažu da nama fali, da nama fali sigurnost na duži rok, sigurnost poduzetnika da će na duži rok poslovati po istim pravilima i jasan konkretan program razvoja kojeg se svi u ovoj zemlji pridržavaju. Treba reći da imamo isto tako i dobrih rezultata, odličnih rezultata u pojedinim sredinama, u pojedinim općinama, gradovima, županijama, ali da taj efekt nije ni približan onom koji bi imali da postoji jedan takav koncenzus, jedan jasan nacionalni razvojni plan i program kojeg bi se svi, bez obzira na političke opcije držali kao nečega što je conditio cine qua non razvoja Hrvatske, boljeg života u ovoj našoj sredini. Reći ću vam na primjeru Istarske županije iz koje ja dolazim i gdje sam i osobno sudjelovao u mnogim ovim projektima kad smo negdje sredinom '90.-ih u Istarskoj županiji započeli programe poticanja razvoja poduzetništva, malog i srednjeg gospodarstva komentari su uglavnom bili pa nije to posao lokalne ili regionalne samouprave, nije to posao kojeg treba raditi politika, to treba netko drugi raditi. Znamo iz iskustva u cijelom svijetu da je to itekako posao kojeg mora raditi politika i da je to često i posao na kojem se i dobivaju i gube izbori i da je to posao od kojih ovisi itekako život svih nas građana Hrvatske. Danas se je ta situacija promijenila, prošlo je više od 10 godina i danas niti jedna lokalna ili regionalna samouprava, niti jedna vlast u općini, gradu i županiji, pa ni u državi ne može dati rezultate bez konkretnih programa poticanja razvoja gospodarstva, razvoja I to je dobro. To je pozitivno. To znači da smo ipak svi shvatili što je ovoj zemlji važno. Kada smo negdje '95. u Istri započeli program razvoja poljoprivrede, bio je to prvi program s kojim smo počeli, bilo je čudno da se sufinancira nekakve poljoprivrednike za sadnju sadnica vinove loze, voćaka, maslina, kako to iz nekog proračuna dajemo novac nekim ljudima koji rade privatni biznis. A do danas vam je zasađeno preko milijun sadnica recimo samo vinove loze. Kada smo započeli program vinarstva u Istri onda su nam poznati enolozi savjetovali ta vaša malvazija može biti maksimalno vino koje će se prodavati u bocama od 2 litre kao neko jeftino vino u trgovačkim centrima. A danas ima više od 20 vrhunskih proizvođača vina u Istri koji svoje proizvode prodaju najboljim restoranima u Hrvatskoj pa i šire. Kada smo počeli poznati program o kojem se puno priča, agroturizma, onda se je govorilo pa tko će ostati živjeti na selu, tko će uređivati stare kuće, koji turist će uopće uz ovo more doći na selo. A danas ima preko 200 vrhunskih objekata, preko 200 porodica je uredilo svoj stare kuće, preko 200 porodica je našlo svoju egzistenciju i punjenje je skoro dvostruko veće nego što je punjenje kapaciteta klasičnih hotela. Kada smo '99. osnovali Istarsku razvojnu agenciju mnogi su govorili da će to biti još jedna parazitska organizacija za … /Govornik se ne razumije./ … političara na teretu proračuna. A rezultat je sljedeći, 650 milijuna kuna kredita poduzetnicima, 556 realiziranih poduzetničkih projekata, temeljni kapital 17 milijuna kuna, ukupna aktiva 34 milijuna kuna, niti jedne kune iz proračuna bilo kojeg grada, općine i županije za financiranje rada 10 zaposlenih koji rade na tim projektima, izrađen regionalni operativni plan Istarske županije, pokrenuto mnogo projekata, među njima posebno podcrtavam konzorcij za jamstva isto 21 koji ima 61 člana za nove kredite i za poduzetnike koji nemaju dovoljno svojih jamstava, ali imaju dobar projekt, ali nemaju imovine za i to je ono što je danas u Hrvatskoj najveći problem. Danas, ako vi idete u banke, ako niste bogati, ako nemate novaca nećete dobiti kredit. Mi moramo pomoći da ljudi sa dobrim idejama dobiju sredstva da mogu započeti svoj projekt, jedan od načina za koji smo mi u Istri mislili da je dobar je način da se stvore jamstva za poduzetnike i da se to proširi na same poduzetnike koji će u budućnosti praktički sami sebi kroz vlastiti konzorcij jamčiti da će projekt biti uspješan i da će se uspješno vratiti. Krediti se daju na 10 godina, kamata je je 2 godine, a jamstva se pokrivaju do 50% iznosa kredita. Govorim ovo ne zato da hvalim jednu regiju iz koje ja dolazim, nego da malo približim ovu raspravu stvarnosti, realnosti, onome što zanima poduzetnike. Često se govori o poduzetničkim zonama. U Istri ih imamo u planu 15, do sada je uloženo 87 milijona kuna, inkubatori, projekt istarskog velesajma. Ono što je posebno važno i o čemu često zaboravljamo voditi voditi računa i što držimo negdje sa strane, a što je najvažnije to je razvoj ljudskih resursa, edukacija. Danas imamo nove ljude koji su ostali bez posla, koji sa obrazovanjem koje imaju jednostavno više nisu u stanju se zaposliti, nemaju obrazovanje koje je danas potrebno u novim uvjetima poslovanja, edukacija je izuzetno važna. Reći ću vam da je samo prošle godine 303 osobe su u Istarskoj županiji prošle programe edukacije koje radi Istarska razvojna agencija. Ovo su rezultati. Ovo su rezultati regija i koje za sebe vole reći da je najrazvijenija u Hrvatskoj ja isto tako mislim moram vam reći kao zastupnik iz te regije, ali volio bih da i svih onih 11 gdje je nezaposlenost preko 20% budu na toj razini i volio bih kad bi neki od ovih program i od ovih projekata se mogli proširiti na razinu cijele države i prihvatiti kao nekakav model razvoja Hrvatske. Do sada je za to bilo malo ili nikako sluha. Znači moguće je, moguće je nešto napraviti, moguće je zaposliti ljude, moguće je podignuti bruto domaći proizvod, moguće je postignuti rezultate, ali i moguće je samo ako postoji jasna jasna definirana suradnja javnog i privatnog sektora, moguće je samo ako imamo jasne programe i jasne i precizne procedure. I ako vlast na svim razinama imamo povjerenja u poduzetnike. Ako ne mislimo da mi moramo sa svime upravljati, tako ne mislimo da smo mi najpametniji iako prepustimo tim ljudima koji od toga žive i koji riskiraju svoju imovinu, svoj novac, svoje vrijeme, svoj život na kraju krajeva da bi ostvarili nekakav projekt u koji vjeruju i te ljude treba uključiti u kreiranje ovih programa i u njihovu provedbu i njihovu realizaciju. Mi smo u Istri uspjeli zato jer smo vjerovali u nove, u mlade ljude i njima smo dali povjerenje da vode ove projekte i rezultati su ipak očigledni. Nama na državnoj razini svakako treba jedna jaka decentralizacija u svim u svim područjima, ali pogotovo u ovom području u razvoju gospodarstva. Kao što sam prije rekao treba nam jasan program, jasan plan, nacionalni razvoj, plan razvoja gospodarstva u Hrvatskoj, ali plan koji će se prvenstveno realizirati na lokalnoj i na regionalnoj razini jer samo na tim razinama se mogu do kraja ljudi koji to rade posvetiti poduzetniku, imati vremena za njega, izaći u susret njegovim potrebama i iznaći najbolje mogućnosti i rješenja za pomoći da neki dobar projekt uspije. Treba nam deregulacija, treba nam smanjenje administriranja, pojednostavljenje okruženja kako je netko lijepo napisao u ovom materijalu za malo gospodarstvo. Po IDS-u ovaj Zakon je u redu, usklađujemo se i dalje sa onome što je Europska unija odavno otkrila i ne trebamo mi ponovo otkrivati, ali još jedanput ponavljam nama treba da svi skupa stavimo glave zajedno za razvoj gospodarstva, za razvoj ove naše Hrvatske i da zajedno napravimo jedan pravi razvojni program kojeg ćemo se svi držati. Hvala lijepa.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče, pozdravljam državnu tajnicu i pomoćnika ministra i vas kolegice i kolege. Klub HSLS-a će također poduprijeti ovaj Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, međutim doista bi bilo dobro da ova rasprava provedena u prijepodnevnim satima kad je veća i pažnja javnosti zato što se radi o Zakonu za kojeg bi se usudila reći od kojeg se živi, Zakona koji doista može promijeniti standard građana i koji zaslužuje nešto više informacija u javnosti nego što će ih dobiti ovako. Ja mogu tu tezu lako potkrijepiti i podacima jer ako znamo da malo gospodarstvo, obrt i zadruge, mala i srednja trgovačka poduzeća jedno od najvažnijih pokretača ukupnog gospodarskog razvoja Hrvatske jer njegovi subjekti podsjećam čine 99% ukupnog broja gospodarskih subjekata ili 55% ukupnog broja zaposlenih u hrvatskom gospodarstvu. Dakle, o neizmjernoj važnosti ove gospodarske grane, važnosti prihvaćanja pozitivnih promjena postojećeg zakona doista je možda trebalo imati neki bolji termin i ono što mislim da je vrlo važno bilo bi dobro kad bi to bilo uobičajeno kod donošenja naših zakona da se napravi procjena učinaka zakona, u ovom slučaju Zakona na gospodarstvo gdje se mjeri utjecaj različitih definicija na malo gospodarstvo i nadam da se točno pokazuje kakvi će učinci zakona biti i na malo i na srednje poduzetništvo. Vidimo da se radi o uzorku od 71 tisuću 803 poduzeća na temelju FINA-nih izvješća iz 2005. i podatku da će prema novoj definiciji samo 8 velikih poduzeća prijeći u kategoriju srednjih. srednjih. Dakle, neopravdan bi bio strah da će velika poduzeća uzeti poticajna sredstva mikro i malim poduzećima. Usklađuju se s definicijom i Zakona o računovodstvu i smjernica Europske statističkih podataka, nekoliko različitih definicija su do sada mogle zbunjivati, a poznavajući nas kao vrlo maštovit način možda biti korištena i u druge svrhe. Neću ponavljati ovdje definicija od mikrosubjekata, malih subjekata i srednjih jer mi se čini da je tu postignuto suglasje bez obzira na naše političke razlike. …/Govornica se ne razumije./… zakonom se približavamo smjernicama Europske unije, omogućujemo većem broju poduzetnika da se mogu kandidirati za poticajne mjere, pruža se okvir za izradu poticajnih mjera i projekata sukladno Zakonu o državnim potporama i uredbi o državnim potporama. Izmjene Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva će nadamo se pojednostavniti okruženje za malo gospodarstvo korištenjem te zajedničke definicije. Poboljšat će se statističko izvještavanje, postići bolji sustav upravljanja poticajnim mjerama, bar tako piše i želim vjerovati da je to nešto što će se i realizirati. Skrenut ću pažnju na dodane članke u odnosu na prošlo čitanje. To je članak 5. gdje se propisuje obaveza da se prilikom dodjele potpora iz ovog zakona primjenjuje Zakon o državnim potporama i Uredba o državnim potporama. Dakle, dodjeljuju se na temelju jednog zakona, što će vjerojatno smanjiti nedoumice i lutanje od zakona do zakona ili još gore proizvoljna tumačenja. Podupiremo i stav koji smo čuli od Odbora za gospodarstvo, to je u članku 8., gdje se proširuju nositelji provedbe programa razvoja malog gospodarstva, tako da se među nositelje uvrštava i Hrvatska banka za obnovu i razvitak, što do sada nije bio slučaj, s obzirom da je ona jedna od pokretača razvoja malog gospodarstva. Mislimo pri tom na kreditne linije. I da stvarno treba razmisliti o tome da jedan od članova Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo bude predstavnik Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Ono što mislimo u ovom zakonu da je dobro, a to su posebni poticaji za edukaciju, doškolavanje, dodatno obrazovanje, jer Hrvatska doista nema razloga pristati na nuđene jeftine radne snage koje će uvijek biti, bar se nadam uvijek biti jeftinija u našem susjedstvu, nego obrazovanije, spremne na sofisticiranije ali i bolje plaćene poslove. E, sada. Mislimo da je ovo prilika da se otvore i neke druge teme. druge teme. Možda ne kod donošenja ovog zakona, nije najpovoljnija naravno ni izborna godina za ovakve rasprave jer će se vjerojatno na kraju licitirati sa brojem zaposlenih, sa brisanjima iz evidencije tako da i Zavodi za zapošljavanje izgleda sa svojim brojevima mogu služiti za predizbornu kampanju za predizbornu kampanju što doista držimo moralno upitnim, tko god to radi, a ja odgovorno tvrdim da toga nažalost ima. Činjenica da je u 2007. godini odnosno za ovu godinu osigurano gotovo 120 milijuna kuna. Moramo priznati da su to značajna sredstva. Ali doista treba sve učiniti da taj novac dođe do malih posebno da se primjenjuje ključ najboljeg programa za razvoj a ne stranački ili neki drugi ključevi. Ili činjenica da bi se na kraju godine obično kad prođu izbori ili godinu kasnije moglo ustanoviti da sva sredstva ili nisu dobro povučena ili nisu uopće povučena. Htjela bi skrenuti pažnju inspirirana kolegom koji je govorio malo prije na područja koja su nedovoljno dorađena na našim postojećim zakonima, koja se možda spominju u podzakonskim aktima ili na područja na područja koja su ostavljena pomalo na savjest lokalnoj upravi ili samoupravi. A i nas treba educirati ili na dobru informiranost poduzetnika pri čemu se računa da je ona normalna. Međutim u nju treba ulagati. Trebalo bi vidjeti do kud se stiglo sa udruživanjem u klastere. Kad već govorimo o pripremama za Europsku uniju, o konkurentnosti upravo se obrtnici, mali poduzetnici često susreću s problemom da neudruženi ne mogu konkurirati na veće poslove i da će im strane tvrtke vrlo lako preuzimati poslove. Nadamo se da će i HITRORez imati dobre rezultate, da će doista imati za posljedicu pojednostavljenu proceduru. A moram reći nešto oko lokalnih agencija i lokalnih razvojnih agencija i lokalnih garancijskih agencija koje se doista pokazuju kao dobri modeli koje bi trebalo poticati. Znam da postoji model poticanja klastera upravo zato što se u lokalnim sredinama najbolje poznaju potencijali poduzetnika. Prema tome, možemo si dopustiti da na temelju pokazatelja koje mi bolje vidimo nego što to vide zagrebačke institucije procijenimo tko će moći vraćati novac i tko će ga dobro uložiti uz nadu da naravno i ovdje ne primjenjujemo maštovitost kako novac koristiti na drugi način. Također bi trebalo vidjeti što radimo na brendiranju. Naime, čini nam se da je Hrvatska kad se radi bar o pripremama za Europsku uniju, tu učinila premalo. Ako, ja bih voljela znati podatak koliko je procesa, koliko je postupaka u procesu brendiranja i koji su proizvodi do sada brendirani? Zbog toga što mi se čini da zbog neznanja ćemo kasnije imati većih problema koji će biti vrlo mjerljivi u doslovce materijalnoj šteti. A podsjetit ću i na pitanje koje sam postavljala kao zastupnica na početku mandata, možete provjeriti puna tri puta, gdje sam pitala tko će educirati lokalne dužnosnike, lokalne gradonačelnike, načelnike i župane i njihove timove kako povlačiti sredstva iz europskih fondova? Dva puta sam dobila odgovor da ću dobiti odgovor, a treći put da ću dobiti pisani odgovor. Ja sam dobila pisani odgovor. Međutim, izgubljeno je gotovo dvije godine i vrlo lako se može dokazati da je velika količina sredstava ostala neiskorištena. I još kad već govorimo o gospodarstvu i poduzetništvu. Mislim da doista moramo razmisliti koliko vrijedi danas Gospodarska komora u ovom obliku u kojem je imamo danas. Koliko ona odgovara i vremenu i prostoru. Evo, samo ako pogledate primjera oko javnog privatnog partnerstva, vidjet ćete koliko moramo plaćati konzultante. A ja držim da je to posao za koji su se mogle pripremiti bolje npr. Gospodarske komore. Nije izravno vezano uz zakon ali uz poticanje razvoja malog gospodarstva i poduzetništva svakako je. Hvala lijepo. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala vama poštovana kolegice. U ime kluba HDZ-a poštovani kolega Andrija Hebrang. Izvolite kolega! Poštovani gospodine potpredsjedniče, štovana gospođo državna tajnice, gospodine pomoćniče! Pred nama su naoko male izmjene o malom poduzetništvu ali one su daljnji koraci u jednom zaista impresivnom razvoju ovog područja hrvatskoga gospodarstva. I rezultati koje ste čuli o malom gospodarstvu, mislim da ga definitivno treba zvati veliko-malo gospodarstvo, jer doista kroči krupnim koracima prema naprijed i vrlo brzo će doseći europske norme. Nekoliko riječi o ovom zakonu kojeg Klub zastupnika HDZ-a svim srcem podržava jer vjeruje da će značiti nove iskorake u razvoju malog i srednjeg poduzetništva. Osim definicija o kojima su govorili prethodnici pa ne bih o tome duljio. Jedna od stvari koje su ovdje za najveću pohvalu je to da se poticajne mjere i njihova namjera šire ne samo za ono što je do sada postojalo nego se šire i za nova područja kao što su stručna izobrazba, prekvalifikacija i dokvalifikacija kadrova i na taj način poticajne mjere ulaze u jednu od srži problema našeg malog gospodarstva a to je nedostatak kvalificiranih kadrova. Na ovaj način sve naše institucije koje daju poticaje doprinijet će sigurno još bržem zapošljavanju u ovoj grani hrvatskoga gospodarstva. Usklađivanje sa europskim normama predstavlja i davanje poticaja ali pod kontrolom Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja koja mora od sada davati odobrenje za te poticaje i to je sigurno jedan od važnih koraka u razvoju tržišnog gospodarstva. Još bih pohvalio članak 8. kojim se među nositelje programa malog poduzetništva u hrvatskom gospodarstvu uvodi izrijekom i Hrvatska banka za obnovu i razvoj. vrlo značajna i ona daje velike poticaje upravo za malo i srednje gospodarstvo i mislim da bi i te kredite i poticaje koje ona daje zbrojiti sa ukupnim poticajnim mjerama i onda bi dobili puno veću količinu količinu novca koja se godišnje ulaže pod povoljnim uvjetima u obliku povoljnih kredita ili u obliku poticaja u malo i srednje gospodarstvo. Naime, HABOR je samo u 2006. godini odobrio za razvoj malog i srednjeg poduzetništva 623 milijuna kuna. To je impresivna svota s kojom su oni financirali izgradnju novih objekata, kupovinu zemljišta, financirali su kupovinu strojeva ali i u poljoprivredi potiču poduzetništvo jer su s time financirali i sađenje trajnih nasada, kreditirali su osnovna stada itd. Dakle, mislim da je to vrlo pohvalno da i HABOR sada ulazi i službeno u popis institucija koje potiču malo i srednje poduzetništvo. Ovo je prilika da se kaže nekoliko riječi o razvoju malog i srednjeg poduzetništva u proteklih tri godine i to zato što je malo i srednje poduzetništvo bilo u predizbornom programu sadašnje Vlade jedno od glavnih smjernica i točaka razvoja. Naravno, uz sanaciju velikih poduzeća uz investicije i privlačenje investicija izvana, uz pretvorbu odnosno privatizaciju naglasak je bio stavljen upravo na malo i srednje poduzetništvo. Zašto? Zato što je bilo jasno da velike investicije izvana neće dolaziti tako krupnim koracima kao što bi mi željeli i to iz različitih što subjektivnih što objektivnih razloga koji opterećuju vanjske investicije, tako da su se te vanjske investicije doista kretale negdje ispod 2 milijarde, prošle godine prvi puta preko 2 milijarde eura godišnje što naravno nije dovoljno za razvoj hrvatskog gospodarstva i za brzo zapošljavanje. Upravo zbog toga smo metnuli težište u predizbornom programu i kasnije u izvođenju toga programa upravo na malo i srednje poduzetništvo jer ono ovisi isključivo, gotovo isključivo i u najvećoj mjeri o nama samima. Koji su rezultati čuli ste od prethodnika i gospođa državna tajnica je istaknula da je danas 99% ukupnog broja gospodarskih subjekata iz ovog područja malog gospodarstva, da zapošljava 56% od ukupnog broja zaposlenih. A ja bih istakao da je i poslovni rezultat u protekle tri godine značajno poboljšan. Podatak da je 2003. i 2004. malo poduzetništvo poslovalo negativno je potpuno izmijenjen i ono je poslovalo 2004. godine pozitivno sa plus 300 milijuna kuna. To pokazuje uzlet ovog dijela hrvatskog gospodarstva. Ili drugi primjer, to je indeks, TA indeks, čuveni indeks broja novih poduzetnika na 100 stanovnika koji je porastao sa 3,6 na 6,6 između 2004. 2004. i 2005. a prošle godine čak na 8,6 i na taj način sa 8,6 novih poduzetnika na 100 stanovnika Hrvatska je između 42 zemlje skočila sa 37 na 18. mjesto. To je ogroman iskorak i pokazatelj koji ukazuje na to da se dobro radi i da treba nastaviti dalje. Ja bih samo iskoristio ovo vrijeme i rekao da je u malom i srednjem poduzetništvu jedna od važnih karika u lancu poticanje novih i dovršenje već započetih poduzetničkih zona. Poduzetničke zone nisu izmišljotina ove Vlade, na njoj je radila i prošla Vlada, na njoj su radile Vlade i od 90-tih godina. Međutim, ova Vlada je zahvaljujući dobroj međuresorskoj suradnji uspjela investirati znatno više u poduzetničke zone, uvesti reda regulatornoga i mislim da je ne samo dobro nastavila nego i ubrzala te započete procese. Mi smo u predizbornom u predizbornom programu učili o poduzetničkim zonama od vrlo uspješnog irskog primjera i preslikali smo veliki dio njihovih iskustava naravno modificiran prema našim uvjetima i uspjeli smo uvesti i neke naše vlastite novitete, kao na primjer da potičemo više poduzetničke zone u onim krajevima koji su gospodarski slabije razvijeni, u kojima je zapošljavanje slabije i doista možemo vidjeti sada da su poduzetničke zone nicale upravo na područjima od posebne državne skrbi i u planinsko-brdskim krajevima jer je upravo tu bio fokus poticaja Ministarstva gospodarstva i naravno svih drugih subjekata koji u tome sudjeluju. Ja bih samo spomenuo da je na primjer u području Osječko-baranjske županije danas 11 poduzetničkih zona. Neke su započele a neke i završile već svoj investicijski ciklus do početka funkcioniranja, čak na 220 hektara površine, u Šibensko-kninskoj županiji 160 hektara, u Brodsko-posavskoj 90 hektara, u Ličko-senjskoj više od 50 hektara površine pod poduzetničkim zonama. Dakle, i to je jedna od slika vrlo uspješnog projekta malog poduzetništva. Ono što bi trebalo istaknuti da je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva izradilo i sve potrebne normative jer bez strogih okvira razvoj poduzetničkih zona može otići u krivom smjeru. Dakle, definiralo je točno što treba imati poduzetnička zona od infrastrukture, definiralo je da mora imati riješene imovinsko-pravne odnose, da mora imati studiju opravdanosti kao jedan od ključnih dokumenata koji pokazuje poduzetnički potencijal i interes za tu poduzetničku zonu i tu lokaciju, dinamiku izgradnje i način financiranja. I ono što je ne manje važno moraju postojati riješeni imovinsko-pravni odnosi. Jedna po mom mišljenju od najkvalitetnijih odluka hrvatske Vlade jest da se zemljište u državnom vlasništvu besplatno dodjeljuje općini ali sa strogom namjenom razvoja poduzetničke zone, naravno u određenom roku i pod određenim uvjetima. I to je jedan od važnih doprinosa čiju bi zapravo financijsku stranu investicije u malo poduzetništvo također trebalo valorizirati. Ono što je također vrijedno istaknuti to je da razvoj poduzetničkih zona nije kratkoročni program i nije privremena mjera nego se u planovima za sljedeće državni proračune upravo ova stavka neprestano uvećava. Ja bih istakao još i da su investicije po županiji u protekle 3 godine više nego upeterostručene. Primjerice 2003. po županiji je investirano 558 tisuća tisuća kuna u poduzetničke zone ili godišnje iz Državnog proračuna oko milijun i 100 tisuća što je značajno povećano tako da je prošle godine samo iz Ministarstva gospodarstva investirano 106 milijuna kuna. Ali tome treba dodati i poticaje iz Fonda za regionalni razvoj i HABOR kojeg sam spomenuo. I HAMAG koji omogućava jamstva Dakle čitav niz izvora koji se objedinjuju sa jednim ciljem a to je da se omogući poduzetniku da dođe vrlo jednostavno, vrlo jeftino i vrlo brzo do početka proizvodnje. Nije naodmet reći da se na poduzetničkim zonama upravo vidi i ono što je Vlada nazvala rezanjem birokratskih ili administrativnih barijera. I upravo je «Hitro HR» u ovom području vrlo slikovito pokazao kako se može ubrzati jedna investicija. Na taj način pojeftiniti. Ja bih samo spomenuo naš projekt koji smo u Vladi 2004. godine donijeli, a u kojem smo napravili snimku stanja. I samo jedna ilustracija. Tada je za otvaranje malog poduzeća dakle 2004. godine trebalo provesti 15 različitih postupaka. Trebalo je nabaviti prosječno 35 dokumenata, ali i to nije sve. To je imao sreću samo onaj koji je već imao građevinsku dozvolu. Ako je morao ishoditi građevinsku dozvolu onda je morao tome svemu pridodati još 20-tak različitih suglasnosti. Ja mogu iz osobnog primjera reći da je 6 mjeseci stajala investicija u malo poduzetništvo u kojem sam sudjelovao zbog toga što je otvor za protupožarnu cijev bio 2 metra dalje od onoga što je bilo predviđeno i trebalo je 6 mjeseci da se usklađuje dokumente, da se usklade dokumenti sa svim planovima i da se taj šaht premjesti sa svim onim betoniranjem i svim onim dugotrajnim radovima i da bi se dobila jedna od tih 20-tak suglasnosti. Dakle upravo takve barijere koje su bile velika kočnica razvoju malog poduzetništva velikim su dijelom otklonjene. I ima ih još. Ima tu dosta još rada i naravno da Vlada u svojim programima itekako ide za tim da se srežu, evo ovaj puta pod nazivom giljotine ovakvi balvani na putu razvoja poduzetništva. I u 2006. godini sa velikim zadovoljstvom premijer je eto taj projekt nazvao «new deal-om» hrvatskog gospodarstva. I zaista prema podacima se može tako reći. Hrvatska je imala 284 poduzetničke zone u pretežito završenom ili u gotovo završenom stanju za primjenu sa 1260 poduzetnika. Sa 18 tisuća 320 zaposlenih i još 400 poduzetnika koji imaju u tijeku svoju investiciju u tim poduzetničkim zonama. Moram reći da nije bilo baš razumijevanja u početku kad smo iznijeli program i kada smo za ovom govornicom rekli da će Hrvatska imati 400 poduzetničkih zona da je to naš cilj. Bilo je smijeha i čak izrugivanja. Mi smo danas na 284. I siguran sam do kraja mandata ćemo biti vrlo blizu zacrtane brojke od 400 poduzetničkih zona. No zaključno bi trebalo reći o ovom velikom malom gospodarstvu da i ovaj zakon, ove izmjene koje su pred nama znače male korake, ali za veliki razvoj. I zato treba podržati ovaj zakon jer on jamči da će Vlada ne samo raditi na poboljšanju do sada učinjenog nego i značajno povećati dosadašnja investicijska sredstva. Ono što krasi ovu Vladu u području razvoja malog gospodarstva je upravo to da su svi sektori međusobno izvanredno harmonizirani. Tu prije svega mislim na Ministarstvo gospodarstva koje izvanredno vodi projekte. Ministarstvo financija koje ih prati, ali i sve druge sektore koji ovdje daju od Ministarstva graditeljstva na dalje koji ovdje daju svoj obol. Zato velika podrška ovom zakonu. Velika podrška malom gospodarstvu koje će sigurno značiti veliki poticaj za daljnje zapošljavanje i daljnji razvoj hrvatskog gospodarstva. Hvala. Kaže kolega, ispravljam netočni navod kolege Hebranga i to dva. Prvi što je ustvrdio o jednom velikom gospodarskom pomaku pa evo i samog malog i srednjeg poduzetništva. To jednostavno nije točno. A da ja ne govorim svoje opservacije ja se pozivam evo i na zaključno izvješće Međunarodnog monetarnog fonda koje je danas u dnevnom tisku i objavljeno. Koje govori o tome kako Hrvatska ima premali gospodarski rast i kako će Hrvatska upravo zbog toga u daljnjem periodu imati silnih velikih problema. To je jedno. Drugo. Kada je govorio o ovom projektu «Hitro HR» upravo govori kako je to omogućeno malim i srednjim poduzetnicima da brzo jel' osnuju tvrtku. Ne znam da li ste baš upotrijebili taj termin. Moram reći da je tu najmanje učinjeno odnosno da je taj «Hitro HR» u tom smislu zadao velike glavobolje i da to jednostavno nije točno šta ste rekli već je upravo suprotno zadao velike glavobolje radnicima jer vlasnici, jer je omogućeno vlasnicima tvrtki koji su ostali dužni i radnicima i državi da osnuju novu tvrtku. A mi smo najmanje problema imali sa osnivanjem tvrtki koje su i prije «Hitro HR» se mogle osnovati u roku od 15 dana. … /Upadica se ne razumije./ … Kako nema veze? Hvala lijepo. Pa netočno je što je kolega Hebrang rekao da je to novi hrvatski «new deal» jer evo došli su do 284 zona dobro vi ste ga citirali. A naslijedili ste kolega Hebrang 190. Znači evo za 3 i pol godine novih 90 i nešto, a do kraja godine, znači do kraja mandata ćete imati 400. Kako mislite doći kroz taj novi «new deal» sa 284 do 400 ako ste za 3 godine pomaknuli brojku svega za 90? Mislim da je to nemoguće. Hvala lijepa. Nastavljamo s raspravom. U ime Kluba HSS-a poštovani kolega Pecek. Hvala lijepo. Poštovana gospođo državna tajnice, gospodine pomoćniče, kolegice i kolege. Pa gledajte krenut ću upravo od ovoga sa čime sam završio. Ako je to new deal, ako je to novost velika u ovom sektoru koji je u svakom slučaju elastičan, koji je dao i rezultate u što sam ja potpuno siguran da su te brojke točne i da on može još više moje je pitanje ako ćemo zbilja nastaviti sa novim new dealom što novoga za poduzetnike vidimo u ovom zakonu. Pa ja bih molio predlagatelje, a možda i vas kolega Hebrang evo sa kojim sam na neki način ušao u polemiku da kažemo što je to novoga, jer ovo nije Zakon o malom gospodarstvu. Taj zakon je nastao 2002. godine kao Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva. To je velika razlika jer smo shvatili 2002. godine da taj sektor ima veliki potencijal, da on može naročito djelovati na povećanje zapošljavanja, da ima svoje velike mogućnosti u izvozu, a jednako tako i da može privući i kreirati velik broj investicija upravo na taj način smo zakon i kreirali na koji je naslonjen Program razvoja malog gospodarstva koji ima operativne mjere i upravo smo donijeli nositelja tih aktivnosti koji se zove Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. Međutim, umjesto da kroz ove izmjene zakona damo i nove mjere kako bi ovaj sektor doživio novi zamah mi radimo obratno. Mi ukidamo i ono što je prije bilo pozitivno, što je bilo dobro i to evo nakon 5 godina ja bih rekao dobrih iskustava. Nije točno kao što piše u obrazloženju da u tom sektoru teče med i mlijeko. Ti ljudi koji se bave obrtom i malim poduzetništvom i dalje imaju popriličnih problema i njih uopće neće razveseliti to što izmjenama zakona ćemo mi poboljšati statističko izvještavanje prema Europskoj uniji ili što ćemo na nešto drugačiji način pravno normirati mikro, srednja i mala poduzeća. Ma ne njih to, budite potpuno sigurni, skoro pa uopće ne zanima. Njih najviše zanima što nema novih poticajnih mjera u ovom zakonu. Njih brine što je uloga agencije za malo gospodarstvo skoro pa minorna i njih brine što te programe i projekte poticajne ne provodi agencija kao što zakon predviđa, nego ih provodi ministarstvo. Intencija zakona je bila potpuno drugačija. I što sad kad gledamo oko novaca iz ovog proračuna i novaca koje možemo naslutiti da će se potocima slijevati ako pratimo kampanju na televizijskim ekranima gdje poduzetnici hrle, trče prema poticajima koji im mogu omogućiti da kvalitetnije investiraju i zapošljavaju. Poticaji za malo gospodarstvo u ovoj godini su teški 120 milijuna kuna. To je otprilike kao jedan kilometar ceste prema Maclju ili kao 4 kilometra ceste one čuvene u Zadru prema Gaženici. Znači, svi poduzetnici u Hrvatskoj njih preko 150 000 koliko ih ima, obrtnika samostalnih djelatnosti i malih poduzetnika će dobiti 1 km auto ceste. Nakon 5 godina provođenja zakona, nakon 5 godina provođenja programa mi njima dajemo 1 km auto ceste, odnosno 4 kilometara brze ceste. Ono što je još gore ja smatram da je jedan od boljih proizvoda prošle Vlade bio program kreditiranja prema malim poduzetnicima gdje smo razmišljali da pomažemo regionalni razvoj, lokalno kreditiranje, gdje smo usmjeravali proračunski novac prema gradovima, županijama, općinama i gdje smo na taj način formirali kreditni fond. Ali smo davali novac županiji, gradu i općini i formirao se impresivni kreditni fond i ja mislim, ne raspolažem sa podacima jer ovdje ih i nema da je u proteklih 7 godina pa možda čak i 10 milijardi kuna plasirano u malo gospodarstvo putem tog proizvoda koji se zvao kreditna linija za male. Međutim, nekim čudom ne znam zbog čega, a to bih danas volio čuti te kreditne linije su ukinute. Nema novih sporazuma sa županijama, nema novih sporazuma sa gradovima i općinama. Ali znate što je ostalo. Ostale su obaveze županija da plaćaju subvencioniranje kamata, jer model kreditiranja je bio potpuno novi, potpuno drugačiji gdje županija ukoliko je sudjelovala u projektu nije dobila proračunski novac nego je bila obavezna subvencionirati kamatu. Ja ne znam podataka za druge županije, ali u mojoj Virovitičkoj županiji obveze za subvenciju kamata su veće nego 10% izvornog prihoda u toj županiji. Prema prijašnjem modelu županija bi svake godine dobila dva do tri milijuna kuna iz ministarstva ondašnjeg za obrt, malo i srednje poduzetništvo. Ali sad ona mora dati dva i pol milijuna kako bi subvencionirala kamatu. O takovom modelu dovoljno je reći samo podatak koji sam spomenuo. Zbog čega smo ukinuli te kredite nismo čuli u izvješću. Čuli smo doduše u Izvješću Hrvatske agencije za malo gospodarstvo da su oni otprilike svakih 28 dana izdali jednu garanciju, odnosno da je svaki zaposleni u toj agenciji svakih 20, izdao izdao godišnje 20 garancija. Da li imamo fondova rizičnog kapitala? Ne. Nismo ih osnovali. Da li ih ovdje opet spominjemo? Da spominjemo ih. Nakon sedam godina konstatiramo da Agencija za malo gospodarstvo je izdala svega dvjestotinjak garancija za tri godine i da nismo osnovali fondove rizičnog kapitala. Da li je započeo proces davanja na korištenje državnih nekretnina u zakup ili u prodaju malim poduzetnicima kao što je to bilo i predviđeno u programu 2002. godine. Da li ste čuli da je neki poduzetnik to dobio? Ne, niste čuli jer se to nije dogodilo. Što je predviđeno izmjenama zakona? Zakon predviđa, ne to više neće smjeti raditi agencija, to i dalje ostaje na Vladi, na Vladi koja je troma, koja je neefikasna jer očito evo unatrag nekoliko godina niti jednu nekorištenu nekretninu, a svi mi znamo da ih ima u Hrvatskoj i previše nije dobio mali poduzetnik. Štoviše, mi smo ovdje u hrvatskom zakonu, ovdje u Hrvatskom saboru donijeli izmjene zakona kojim smo rekli da ćemo i poslovni prostor u vlasništvu države prodavati obrtnicima pod povoljnim uvjetima. To smo donijeli prije 2 godine, ali smo rekli da će Vlada donijeti uredbu kako ćemo to prodavati. Međutim, nakon dvije godine te uredbe nema. Ja je nisam vidio pa htio bih i danas čuti zbog čega te uredbe nema. Što se tiče servisa HITRO ma gledajte obrt se je prije mogao osnovati u roku jedan dan. 2003. godine smo mi imali u Obrtnom registru koji je bio elektronski preko 100 tisuća obrtnika. Poduzeće je trebalo nešto više. I ja se slažem sa time da treba i manje dokumenata za osnivanje poduzeća i da to nešto brže traje preko FINA-e. Ali mi smo otvorili vrata za one koji nisu htjeli biti pošteni poduzetnici, ljude koji su jedno poduzeće odveli u stečaj, drugo poduzeće odveli u stečaj, upropastili 5, 6 obrtnika jednako tako u roku jedan dan mogu osnovati novo poduzeće. I to je trend koji se događa u Hrvatskoj. Omogućavamo kvazipoduzetnicima da zloupotrebama dolaze do svojih prihoda, a naivni i u principu oni koji su teškom mukom došli do kapitala ostaju bez egzistencije u budućnosti. u budućnosti. To je omogućio servis HITRO jer nije prepreka da poduzetnik koji je prevario, koji je poduzeće odveo u stečaj može osnovati novo poduzeće. U našem zakonu, prijašnjem, to nije bilo moguće. Zato i danas mi imamo 12 milijardi kuna blokada evidentiranih na FINA-i, imamo nekoliko tisuća obrtnika koji su u blokada, imamo nekoliko tisuća poduzeća i kako koji mjesec, ali 20-ak tisuća ljudi koji rade u tim poduzećima naravno nemaju za plaće, a kamo li za razvoj. Nisam čuo u obrazloženju da li je osnovan neki novi inkubator unatrag 3 godine. Nisam čuo u obrazloženju da li smo osnovali neki novi centar za poduzetništvo u nekoj županiji ili gradu, jer to je upravo bio model kako bi poduzetnik mogao imati komunikaciju sa državom, da lokalno to komunicira. Ne postoji znači aktivna uloga Agencije za malo gospodarstvo. Ne postoji Centar za poduzetništvo. Pa što ćemo onda? Angažirati Kalmetinog vozača da posreduje između države i poduzetnika? Vjerojatno bi to bio najbolji model kad ne želimo institucije angažirati da to tako rade. U ovom zakonu nema ništa afirmativno za poduzetnike. Nema baš ništa. Omogućili smo jedino potpore za stručnu izobrazbu i prekvalifikaciju poduzetnika, doduše to smo stavili u zakon makar je to bilo u prijašnjem programu. Ali smo brisali potpore za zapošljavanje. Ma što bi se ovaj zakon bavio potporama za zapošljavanje kod malih poduzetnika jer to nije važno. To što su oni unatrag 5 godina otvorili potpuno sam siguran preko 100 tisuća novih radnih mjesta ma nema veze, ma ne trebamo mi njima davati potpore, idemo to izbrisati iz zakona makar je to bilo ostavljeno kao mogućnost. Ali bolje da toga nema da se oni ne bi sjetili da nešto dobiju. Naravno ne mogu dobiti ni objekte u državnom vlasništvu. Neće to njima davati Agencija za malo gospodarstvo. Bilo je zamišljeno da Vlada Republike Hrvatske procijeni koji objekti nisu značajni i potrebni Vladi i da se evidentiraju u agenciji koja bi provodila natječaje i koja bi davala na korištenje ili prodavala to poduzetniku. je to, brišemo kao novu mogućnost, kao novi iskorak i vraćamo se jedan korak unatrag. provedbe programa do sada su bile isključivo udruge malog gospodarstva i poduzetništva. Međutim meni je nejasno zbog čega mi u ovim izmjenama zakona stavljamo da će to biti udruge gospodarstvenika. Zašto treba stajati da nositelj provedbe programa nisu udruge malog gospodarstva nego da su to udruge gospodarstvenika? Vjerujem da na taj način otvaramo vrata za velike, mijenjamo terminologiju, brišemo riječ: "malih" što potpuno sam siguran je nepotrebno i zalažem se za to da ostane kao što je bilo i do sada. Kada gledamo promjene u upravnom odboru Hrvatske agencije za malo gospodarstvo istaknuto je kako je dobro da je tu HBOR. O.k., dobro je da je on Slažem se sa time da je dobro provodio neke projekte za malo gospodarstvo, ali se ne slažem da u tome opet sjedi hrpa ministara, 5, 6 ministara, jer taj upravni odbor je neoperativan, on se sastao godišnje najviše dva puta, on ne provodi mjere i vrijeme je da otvorimo tu Agenciju za udruge, asocijacije i za poduzetnike jer oni će najbolje znati što sa time dalje napraviti. Zbog čega mi ne želimo da Agencija raspolaže sa državnom imovinom i da je stavlja poduzetniku na raspolaganje je objašnjeno na stranici 5. ovoga Prijedloga zakona i kaže se, na taj način se pojašnjava raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Pa da nije, da nije tragično vjerojatno bi bilo i smiješno. Mi pojašnjavamo da Vlada raspolaže sa imovinom. Pa to svi znamo. Ali intencija zakon i programa je bila da se ta imovina odlukom Vlade da na raspolaganje Agenciji koja će onda ustupati poduzetnicima. Mi smo to znali naravno i do sada. Drugim riječima izmjenama ovog zakona moramo konstatirati da na zapadu nema ništa novo. HSS bi bio najsretniji da ovaj zakon ide u treće čitanje jer smatramo da je to jedan poprilično veliki korak unatrag. Jer stari zakon i program u protekle dvije, tri godine nije saživio do kraja. Ne bih htio reći da se ništa nije radilo, ali potpuno je sigurno da nije saživio do kraja. Ali najgore je što ukidamo mjere i što ukidamo ovlaštenja Hrvatske agencije za malo gospodarstvo. Bio bih sretniji da sam vidio nove mjere. bio bih sretniji da sam u ovome zakonu vidio nove pogodnosti za male poduzetnike, međutim ja ih ne vidim. Ukoliko ih netko vidi neka me pokuša demantirati koje su to nove mjere i što će poduzetnik dobiti više. Ako smatrate da da 4 kilometra brze ceste koliko vrijedi tih 120 milijuna kuna je dovoljno za poduzetnika onda sam siguran da se varate. Hvala lijepa. Hvala vama. Ispravci netočnog navoda. Prvo, poštovani kolega Hebrang. Izvolite kolega. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Ispravit ću samo tri kriva navoda kolege Peceka koji je dao nekoliko dobrih ideja ali politiziravši ovaj problem je očito zašao u netočne navode. Rekao je da piše ovdje u ovom dokumentu koji je pred nama kako teče med i mlijeko u malom poduzetništvu. To nije točno. To ne piše. To samo piše da je malo poduzetništvo 2003. godine ukupno poslovalo negativno, a prošle godine da je imalo plus 300 300 milijuna dobiti. Dakle to nije med i mlijeko to je samo značajno poboljšanje. Drugo je rekao da je uloga HAMAG-a minorna. Nije točno. Jer samo ove godine HAMAG ima 5 velikih projekata, projekt poljoprivrede, projekt poticaja područja posebne državne skrbi, projekt rasta i razvoja, projekt pod nazivom "novi poduzetnik", projekt obrtni kapital itd. Dakle, itekako …/Govornik se ne razumije./… radi svoj posao. I na kraju demantiram njegovu izjavu da treba angažirati Kalmetinog vozača. Ja mislim da bi bolje bilo angažirati supruga gospođe Antičević. **Arlović, Mato (SDP)** Ispravak netočnog navoda, kolega Bagarić ima. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Uvaženi zastupnik Pecek izrekao je jedan netočan navod evo kojeg ispravljam, a njegov navod je bio da Vlada Republike Hrvatske, odnosno nadležna ministarstva nisu subvencionirala kamate pojedinih poduzetničkih kredita, evo imam točno tabelu Požeško-slavonske županije u 2005. godini po programima od socijalnih usluga branitelja, poduzetništva žena, poduzetništva mladih i programa poduzetnik samo Ministarstvo gospodarstva ovu županiju je sufinanciralo ili dalo u subvencijama kamata 846 tisuća kuna, a Ministarstvo obitelji 775 tisuća kuna. Znači samo po jednom malom primjeru, a iz ove brošure koju smo dobili ovdje na klupe u hodniku možete vidjeti također što je subvencionirano kroz evo obračun proračuna za prethodnu godinu upravo poduzetničkim kreditima. **Arlović, Mato (SDP)** Ispravak netočnog navoda, kolega Markovinović. Hvala gospodine dopredsjedniče. Pa naime, i kolega Pecek i ja očito smo imali isti izvor kad govorimo o MMF-u, samo kolega je potpuno netočno naveo da MMF govori o stagnaciji gospodarstva i slično. Prema tome, to nije točno. MMF je interesna organizacija i oni bi itekako volili da imamo proračunski deficit ne 6% kao što je bio za vaše vrijeme, nego 15% jer onda bi oni stvarno vladali Hrvatskom, ovako na žalost uvrijeđeni su bili. Ja sam bio na zadnjem sastanku ovdje s njima u Saboru na rastanku bili su izuzetno tužni moram priznati tako da ih mogu shvatiti. od mikrofona, ne razumije se./… ulogu za razvoj malog gospodarstva što nije točno. Nije točno zbog toga što "Hamag" osigurava izuzetno visoka jamstva za poduzetničke kredite i to po projektima do 80%. To je izuzetno važno pogotovo za one poduzetnike u manje razvijenim krajevima i to smo mi tražili tražili smo i Vlada je to učinila, dakle da jamstva budu do 80% jer u tim manje razvijenim krajevima cijene nekretnina su kao garancija niske. Što se dogodilo? Dogodilo se da se sada dakle poduzetnici mogu ostvariti veći iznos kredita i zbog toga je ova uloga "Hamaga" izuzetno velika i važna. Dakle, ni u kom slučaju nije minorna, ali ću se podsjetiti na "Hamag" koje smo imali izvješće za 2003. godinu da "Hamag" uopće, onda je imao minornu ulogu, a zašto? Zato što ste stavili u projekte uvjete koji nisu odgovarali ni bankama ni poduzetnicima i uopće nije bilo tada tih jamstva za te kredite i onda je bila minorna uloga, a "Hamag" sada ima izuzetno važnu i veliku ulogu. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ispravljam navod kolege Peceka. On je rekao da ova Vlada nije ni otvorila niti jedan inkubator, niti jednu poslovnu zonu što napose nije točno. Gospodine Pecek vaša Vlada je u mandatu 3 i pol godine otvorila 25 zona, a ova je Vlada do sada u ovom mandatu otvorila 145 zona, a o inkubatorima ne bi vam mogao reći točno koji je broj, a zasigurno više nego vaša Vlada. Isto tako nije točan vaš navod da se ne kreditiraju poduzetnici preko županije i ministarstva jedinice lokalne samouprave, ja ne znam gdje vi živite, možda u vašoj županiji ne, ali u županiji u kojoj ja živim poduzetnici imaju kredite i preko županije i preko jedinice lokalne samouprave uz potporu ministarstva i poslovnih banaka, isto tako i Hrvatske banke za obnovu i razvoj uz kreditno učešće i uz subvenciju kamata. vašu raspravu sam shvatio kao raspravu u izvješću o radu gospodarstva u sektoru malog obrtništva i kao nešto kao osobno, a ne više kao raspravu o izmjenu Zakona o poticaju malog gospodarstva. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pozivam se na članak 209. Poslovnika, a htio bih reagirati na ispravke gospodina Hebranga i njegovih vukova i vučića koji su očito dobili nalog da to rade. Gledajte gospodine Vučić, koliko je bilo zona imate izvješće u Vladi Republike Hrvatske znate, imate izvješće koliko je kredita podijeljeno, jednako tako postoji izvješće u Vladi Republike Hrvatske koliko je centara za poduzetništvo osnovano, to potpuno sigurno postoji. Ali jednako tako evo ovdje imamo državnu tajnicu i pomoćnika pa neka me demantiraju, pa neka kažu koliko je novih centara osnovano, koliko imamo novih inkubatora, pa to je jako jednostavno i neka kažu koliko je bilo zona na kraju 2003. godine. Ovdje ljudi živi sjede i naravno da to mogu mene demantirati, ali nemojte me vi demantirati ovdje koji očito niste upućeni u to. Dakle, ovdje se ne radi o povredi Poslovnika, još se manje radi o članku 209. Poslovnika, jer članak 209. Poslovnika govori o tome da zastupnik ima pravo zatražiti ima pravo zatražiti pravo na povredu Poslovnika, prema tome o tome se očigledno ništa ne radi i ja vas molim kolega Pecek da to ne radite jer zloupotrebljavate Poslovnik i umjesto. Kad imate mogućnost da vodite repliku, vodite repliku i replicirajte jedni drugima, ali nemojte pod povredom Poslovnika pokušati replicirati jer to nije korektno. Kolega Hebrang ima povredu Poslovnika. Hvala lijepa. Kolegice i kolege sada ćemo prekinuti raspravu. Sutra nastavljamo u 9 i 30. Prvi će biti u raspravi kolega Kapraljević u ime kluba Hrvatske narodne stranke,